Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 353 Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Tko će u ime predlagatelja obrazložiti? Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, Zoran Pičuljan. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Prekršajni zakon propisao je prekršajno-pravne sankcije i među njima i rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Propisao je i da izvršavanje ovih prekršajno-pravnih sankcija mora biti uređeno posebnim zakonom. Takvog zakona nema i takav zakon je sada pred vama. U njemu se predlaže da nadležnost za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi preuzimaju prekršajni sudovi i time se povezuje ovaj institut sa lokalnom zajednicom, dok kod uvjetne osude ostaje ona ostaje u izvršavanju vezano uz Ministarstvo pravosuđa, povjerenike Ministarstva pravosuđa. Znači stvar je ovoga zakona da popuni pravnu prazninu, ima određeni antikorupcijski efekt, a i određenu vrlo snažnu poveznicu prema sustavu probacije koji će u ovom Visokom domu biti prezentiran kroz zakonski tekst tijekom sljedećeg ili sljedeća dva tjedna. Zahvaljujem Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Europske integracije? Pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Prijedloga zakona o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku, naime iz dva razloga najmanje. Prije svega, dobro je to za i smatramo da je to najbolji odgojni utjecaj za te počinitelje, to je s jedne strane. A s druge strane, da naš penalni sustav rasteretimo ovakvim, ja bih rekla čak i slučajnim delikventima. To je nešto što je jako potrebno. Međutim, čini mi se ovdje da ipak će biti potrebno osigurati određena sredstva za provođenje ovog zakona, iako ovdje stoji da za provedbu ovog zakona ne treba osigurati dodatna financijska sredstva. Ovo je jedno od dobrih rješenja, a sva dobra rješenja koštaju, bar u startu. I da više ne duljim, htjela bih nešto reći jer ova prilika iziskuje da se o tome govori, a mislim da je to jako važno. Treba ukinuti supletorni zatvor. Bit će sve više ljudi koji neće moći platiti ili i ako mogu, to im je nekakva zadnja stavka. Idem u zatvor, i na takav način, zato što nije platio neku prekršajnu prometnu kaznu za krivi parking, pogrešno parkiranje, on će radije otići u zatvor jer je potrošio ta sredstva. To je jedna stvar. Drugi razlog, možda i nema tih sredstava i toga će nažalost biti sve češće. I treća stvar, to je bila opća pošast da se na takav način izruguju sustavu. Znaju da nema mjesta, pa onda pretplate se, čekaju red i to je sprdačina onda od sustava koju provode upravo oni koji su prekršili zakon. To jedna ozbiljna država ne bi smjela sebi dozvoliti da joj se oni koji lome zakon, koji krše zakon, smiju. Trebalo bi jednostavno inzistirati na izvršenju novčane kazne. Država ne može izvršiti novčanu kaznu. Kako to banke mogu izvršiti? Kako može banka sa svojim fiducijem lijepo za neisplaćenu zadnju ratu odnijeti čitavu kuću. To smo im mi omogućili sa zakonima. Mi se stalno tome protivimo pogotovo u ovom vremenu recesije. Ovo samo napominjem bit će vremena i o tome govoriti, ali ovo samo napominjem ovdje da su brojne situacije kad postoji imovina, ali se državi jednostavno ne da zezati sa manjim iznosima i naplaćivati novčanu kaznu ako ona nije elegantno sa nekog računa, bilo da taj ima stalne prihode, pa se onda to na takav način. Ali pljenidbom i ovim to se država, naravno jer joj je to onda skupo, neadekvatno. Ali ona to mora učiniti, ne zato što joj je to ekonomski isplativo ili ne, jer takav postupak u konačnici je daleko, daleko skuplji, kompliciraniji od same te počesto i beznačajne novčane kazne, ali to je potrebno raditi da bi slala time država poruku. Ona time odgojno utječe da će učiniti sve, da će uložiti sva sredstva da se pravda zadovolji. Jedino tako građani poštuju državu i shvaćaju je ozbiljno. A što mi radimo? Imamo taj institut supletornog zatvora. Nije se moglo u prvom trenutku i onda punimo kaznionice, zatvore koji su puni i prepuni i izlažemo takvu jednu osobu kriminalnoj infekciji. A vidimo bome je sada u zadnje vrijeme ne samo kriminalnoj infekciji, nego i infekciji od drugih zaraznih pravih boleština. Prema tome, situacija je ozbiljna u našem zatvorskom sustavu. Trebamo naći sve moguće načine i iznaći načine da ga rasteretimo a da na ovakav način favoriziramo nešto što je toliko provjereno, što i ti ljudi kad obave tu jednu zadaću itekako cijene i to ima neslućene odgojne utjecaje na takve osobe, im je društvo dalo povjerenje u slobodi, ali da ipak nešto učine za opću korist. Nije bilo, imamo, poznati su podaci i slučajevi iz Europe, pa i iz Amerike od kojih već dugi niz godina i desetljeća i desetljeća upotrebljavaju ovaj institut, da te osobe koje i nisu baš bile osuđene za nekakve zanemarive prekršaje, kada su bile izložene ovakvom radu za opće dobro ne samo što su preokrenule s dubokom svoj život, nego su postali veliki zagovornici humanitarnog rada jer veseli, jer je dobro činiti dobro i to veseli svaku osobu. Samo im treba pružiti šansu. Hvala lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, gospođe i gospodo zastupnici. Ja moram reći da pozdravljam donošenje ovog zakona, ali smatram potrebnim i upozorit na probleme koje očekujem u primjeni ovog zakona. Naime, rad za opće dobro kao zamjena za zatvorsku kaznu, kao zamjena za neplaćenu kaznu je mjera koju ja apsolutno podržavam. No međutim, naravno ne samo kao mjeru za smanjenje prenapučenosti u zatvorskom sustavu. Međutim, tekst zakona ne smije biti samo popis dobrih želja nego se njegovo provođenje mora potvrditi i u praksi, a tu postoji opasnost diskreditacije i ovog samog zakona i cijele ideje kao što je to bilo u slučaju civilnog služenja vojnog roka gdje se zapravo jednim neprimjerenim, rekao bih provođenjem samog zakona sve skupa provodilo, pretvorilo u jednu pa gotovo bih rekao burlesku. Zbog toga ću biti iznimno važan i poseban pravilnik o određivanju ustanova i drugih pravnih osoba u kojima će se obavljati taj rad za opće dobro, a koji će sukladno ovom zakonu donijeti nadležni ministar. Ne smije se po mom mišljenju pritom dogoditi da se radom za opće dobro smatra primjerice vratarski posao u uredima državne uprave ili dostavljački poslovi i tome slično što smo imali upravo kod civilnog civilnog služenja vojnog roka i što je zapravo diskreditiralo cijeli taj sustav. Mene osobno posebno zabrinjava i odredba da će se vrijeme i dnevno trajanje obavljanja rada prilagoditi potrebama osuđenika. Osuđenici su ipak osobe koje trebaju nešto učiniti za sustav, a ne treba se sustav u toj mjeri prilagođavati njima da im prilagođava praktično i radno vrijeme. To je jedna odredba koju smatram neprihvatljivom. Osim toga, smatram posebno značajnim utvrditi uz popis ustanova i pravnih osoba u kojima će se obavljati rad i sustav kontrole tih ustanova što samim tekstom zakona nije predviđeno, ali i uvođenje kontrole cijelog sustava u cijelosti. Moram napomenuti da svrhu donošenja ovog zakona vidim posebice i u kažnjavanju vandala što mi imamo kao država, kao društvo u cjelini itekako velikih problema. Posebno želim naglasiti činjenicu da mi praktično imamo gotovo takvu situaciju da se našim građanima više isplati istresanje primjerice smeća na ulice jer je manji trošak plaćanja kazne od legalnog i primjerenog postupka naručivanja primjerice kontenjera za odvoženje takvog otpada. Možda jedan primjer iz zemalja Prije nekoliko godina bili smo svi šokirani kada je prilikom odlaska na maturalno putovanje jedan naš srednjoškolac šarajući grafit po jednoj zgradi u Njemačkoj bio uhićen, te mu je bila određena kazna od 50000 eura zbog šaranja po zidovima. To je nešto što kod nas je problem kojim se praktično ne bavi nitko. Policiju uopće ne zanima šaranje po zidovima, ali to je jedan od prekršaja kojima se s jedne stran ipak bi morala baviti policija, a s druge strane kroz ovaj zakon možemo na neki način borit se protiv vandalizma koji je kod nas premašio svaku mjeru. Na kraju želim reći podržavam ovaj zakon, raduje me njegovo donošenje, ali želim i uspjeh u njegovom provođenju. Hvala lijepa na pozornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ovim zakonom koji je pred nama uređuje se izvršavanje prekršajno-pravnih sankcija, rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečenih punoljetnim osuđenicima u prekršajnom postupku što je regulirano člankom 1. Naime, novi Prekršajni zakon koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine propisuje da će se posebnim zakonom urediti izvršavanje ovih prekršajno-pravnih sankcija, dakle rada za opće dobro na slobodi kao i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom koje se u praksi često nazivaju i alternativnim sankcijama. Obilježja, odnosno prednosti tih alternativnih sankcija, pogotovo u kaznenom, ali i prekršajnom postupku su prije svega da se one izriču umjesto oduzimanja slobode, tj. osuđena osoba se ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, da nakon izdržavanja kazne zatvora nije potrebno kroz različite institucije osuđenika uključivati u redoviti život zajednice te da su alternativni programi uspješniji u odnosu na recidivizam ili su barem jednako uspješni kao i zatvorski. Što se tiče instituta rada za opće dobro na slobodi, on je uveden i postoji u našem kazneno-pravnom sustavu od 1. siječnja 1998. godine kada je stupio na snagu novi Kazneni zakon. Taj institut nije posebna vrsta kazneno-pravne sankcije, već je uspostavljen kao zamjena za izrečenu kratkotrajnu kaznu zatvora od maksimalno 6 mjeseci. Za razliku od rada za opće dobro na slobodi, uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom u našem kaznenom zakonodavstvu postoji još od 1978. godine kada je Krivičnim zakonom uz uvjetnu osudu reguliran i zaštitni nadzor. Novi Prekršajni zakon uveo je rad za opće dobro na slobodi na način da se za 300 kuna novčane kazne, da se dakle jednim danom rada za opće dobro na slobodi uz ograničenje da se tako određen rad za opće dobro na slobodi ne može odrediti u trajanju kraćem od 3 ni duljem od 60 dana. Isto tako, Prekršajni zakon propisuje mogućnost izricanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom uz rok kušnje od 3 mjeseca do jedne godine uz mogućnost primjene propisanih posebnih obveza. Dakle, uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom primjenjuje se u slučaju kada su ostvareni uvjeti za uvjetnu osudu, ali s obzirom na osobu i okolnosti u kojima počinitelj prekršaja živi, sud može ocijeniti da mu je potrebna pomoć, zaštita i nadzor kako radi ostvarenja obveze u roku provjeravanja kako ne bi počinio novi prekršaj. Da bi se moglo izvršiti ove dvije navedene prekršajno-pravne sankcije, potrebno je dakle donijeti ovaj Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku. Vezano uz provođenje ovog zakona važno je naglasiti da se izvršavanje rada za opće dobro na slobodi stavlja u nadležnost prekršajnog suda prema mjestu prebivališta počinitelja s obzirom da taj rad treba izvršavati u lokalnoj zajednici počinitelja prekršaja i to u ustanovama s kojima će prekršajni sudovi sklopiti ugovor. A što se tiče izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i posebnim obveza u zaštitni nadzor izrečene u prekršajnom postupku, propisuje se njihovo izvršavanje sukladno odredbama zakona koji uređuje izvršavanje uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom izrečene u kaznenom postupku, tj. prema Zakonu o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi. Dakle, iz navedenih razloga te razloga što se ovim zakonom usklađuje domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, u odnosu na izvršavanje prekršajno-pravnih sankcija koje se izvršavaju na slobodi, podržati ću njegovo donošenje. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Da ovaj prijedlog zakona nema članak 13. u sebi, rekao bih da je idealan. Članak 13. je onaj koji govori da će ministar u roku od 3 mjeseca donijeti Pravilnik o određivanju ustanova i drugih pravnih osoba gdje će se rad za opće dobro izvršavati. Naime, razgovarajući sa sucima koji su do sada željeli već primjenjivati izricanje kazne rada za opće dobro, pitao sam ih zašto to ne rade češće. Ali su me upitali, gospodine zastupniče, je li vi znate kamo da ih šaljemo na rad za opće dobro? Koje ustanove i pravne osobe u Hrvatskoj u ovom trenutku jesu određene, koliko ih je, kamo bi ih mi mogli slati? Ja sam rekao da ne znam. svaki od njih bi otprilike čekao 5 godina da dođe na red. Kakav je smisao svega toga? Naime, doista ima dio građana koji ne da želi izbjegavati plaćanje novčane kazne, jednostavno nećete nikad od njih moći naplatiti, pa ni uz pomoć banaka jer nemaju ni tekuće ni žiro račune i nemaju novaca. Imaju oni koji izbjegavaju, namjerno izbjegavaju plaćanje kazne. Ova mjera omogućila bi i smanjenje pritiska na zatvore, omogućila bi provedbu sankcija nad onima koji bi trebali biti novčano kažnjeni, a suci izbjegavaju izricanje takvih kazni jer znaju da nikad kazna neće biti plaćena, a radije predmete ostavljaju da završe u zastari ili je to jednostavnije, nego imati evidentirane neplaćene kazne. Posebice u dijelu populacije koja je dobro poznata, naročito kod nas u Međimurju. I vele, što da radimo, kamo da ih šaljemo? Za koji prekršaj sudac može izreći rad za opće dobro? dobro? Za prekršaj za koji je predviđena kazna do 500 kuna, je li? Do 500 kuna ili je to povećano možda? Nije, ne vjerujem. Do 500, je li tako? Za koliko prekršaja je predviđena kazna 500 kuna? Za koje i koliko? Ovaj zakon bi trebao pratiti izmjene Prekršajnog zakona gdje je pitanje sankcija s tih 500 povećana na 5 tisuća. Onda bi imalo smisla. Jer dakle samim tim je već ograničeno na mali broj mogućih građana na koje će se ovo moći primjenjivati. I sad vraćam se na ovaj članak 13. Da li je dobro da pravilnikom ministar to određuje? Zašto nema zainteresiranih za to? Što će pravilnik učiniti da bi bilo više mjesta za rad za opće dobro? Što će ministarstvo ili ministar ili vi koji sjedite ovdje u ime tog ministarstva poduzeti da nakon izricanja mjere rada za opće dobro na slobodi od 3 do 60 dana, kako zakon predviđa od 3 do 60 dana, može biti izvršiv na način da se zna kamo se to šalje? Recimo u svakoj županiji bude otprilike 5, 6, 10 pravnih osoba i institucija sa kapacitetom ne manjim od 150 ljudi koji će moći izvršavati ovu ovu prekršajnu kaznu. Zato sam zakon, koliko god dobar po normi bio sa ovim pravilnikom i nejasnoćama što će se to promijeniti u praksi, kako ćemo povećati zainteresiranost pravnih osoba da prihvate ljude na takav rad neće biti nikakvog napretka, ostati će po starom, imati ćemo novi zakon bez mogućnosti …/Govornik se ne razumije./…. I na kraju pitam, a zašto ne i kod fizičkih osoba? Znači samo kod pravnih osoba? A fizičke osobe se bave održavanjem zelenih površina primjerice. To je legalna djelatnost, oni su dobili posao na natječaju kada je grad raspisao. Zašto samo pravne osobe? OPG, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, to je fizička osoba, ne pravna. Dakle, definicijom ustanova i pravnih osoba, ustanova i pravnih osoba praktički …/Govornik se ne razumije./… mogući krug mogućih kandidata gdje bi se to provodilo. I zbog toga izražavam sumnju da će da će biti bitnijeg napretka u svemu tome a to će se vidjeti recimo ili moći vidjeti za godinu dana nakon usvajanja ovoga zakona da li će doći do bitnijeg pomaka u izricanju takvih mjera jer vas podsjećam da u obrazloženje jednog drugog zakona vidljivo da je unatrag šest godina u cijeloj godini izrečeno ako se ne varam 630 takvih presuda, U 6 godina. I ti koji su izrečeni u takvoj presudi pola od toga nisu građani. Zato, a u obrazloženju ni riječi o tome a ministra nažalost nema tu, ovaj dobar zakon biti će blokiran pravilnikom jer će to samo opet biti očito novi administrativni akt, ako doista uprava za izvršavanje ili kako se zove to u ministarstvu ne shvati da je to jeftinije od gradnje novih zatvorskih kapaciteta i nešto napraviti da se proširi i na mogućnost na fizičke osobe i da netko nekoga zainteresira da u to bude uključen. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zoran Pičuljan. Izvolite Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem gospodi zastupnicima na ovoj uistinu iscrpnoj raspravi o o zakonu koji naizgled nije tako važan i u svakom slučaju nije tako sadržajno i opsegom velik. No, ono što nam se čini da, mi mislimo da je suprotno od kolege Lesara zakon sigurno nije idealan idealan ali u svakom slučaju on je dobar. I treba imati povjerenja da ćemo pravilnikom koji će ministar propisati definirati ustanove kod kojih će se ustanove i pravne osobe, kod kojih će se izvršavati ova, doći do izvršenja i realizacije ovoga instituta. To što je ovaj institut relativno malo korišten znači da ga treba poticati i da sudove treba poticati da ga što više prihvaćaju i to će biti zadaća ovoga ministarstva i u sljedećih nekoliko mjeseci i sljedeće godine. U svakom slučaju čini nam se da su sve ove primjedbe dobre ali da ustvari nisu suprotne od intencije predlagatelja da uredi ovo područje koje ustvari do sada nije u dovoljnoj mjeri bilo uređeno i da ga promovira da na kvalitetan način odgovori u pravosudnom sustavu i na ovu ovu ne dilemu ali ovu potrebu, modernu potrebu vremena. Ono što nam se činilo dobrim jest da se prihvati i prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo jer u pravno tehničkom smislu ustvari bolje uređuju i definiraju institute koje smo uredili. koje smo uredili. Eto toliko i čini nam se da će donošenjem pravilnika vrlo dobro zaživjeti izvršavanje ove kazne. Hvala.